Josip (HSS)** I prelazimo na iduću točku dnevnoga reda, a to je – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje, P.Z. br. 596 Prijedlog ste primili poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, a to znači da se amandmani mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješće odbora smo primili. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepa uvaženi gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Dakle na sjednici od 24. rujna Hrvatski sabor je raspravio i prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, prvo čitanje. Ovim konačnim prijedlogom zakona uz uvažavanje postavljenih prijedloga, a osobito uz primjedbe socijalnih partnera djelomično se mijenja prijedlog zakona iz prvog čitanja. No prije nego što iznesem razlike u odnosu na prvo čitanje, samo bih kratko podsjetio zašto se zakon mijenja i koje su osnovne promjene. Dakle zakon se mijenja iz tri razloga, rekao bih prvo radi usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda od 18. travnja 2007. godine, kojom su odlukom ukinute odredbe članaka 30., 31., 66. i 78. stavak 2. zakona, dakle one koji se tiču različitih uvjeta za stjecanje mirovine između muškaraca i žena. Drugi razlog je stanje, odnosno situacija u mirovinskom sustavu, rekao bih većine činjenica i podataka iz tog sustava, kako u broju korisnika, njihove dobi, dobi kad započinju koristiti mirovinu, odnosa broja umirovljenika, i broja osiguranika, dakle koje su činjenice takve da upućuju da i ovakvim okolnostima, pod ovakvim uvjetima sustav na dulji rok teško održiv i da treba mijenjati. Spomenut ću samo dva, tri podatka, dakle odnos broja osiguranika i broja umirovljenika je 29 osiguranika naprama 1 umirovljenika, dakle 129 naprama 100 recimo, 40 godina staža ima tek nešto više od 11% umirovljenika 11,65, sa stažem od 35 do 39 godina 23,8 malo manje od 24%, dakle ukupno oko 35% umirovljenika ima više od 35 godina staža. treće, zbog svega ovog prethodnog program gospodarskog oporavka predviđene su kratkoročne mjere postupnog usklađivanja dobi za odlazak u prijevremenu mirovinu te izmjene pravila za odlazak u prijevremenu mirovinu s financijskim finaliziranjem prijevremenog umirovljenja. Podsjećam, dakle od onoga što je bitno u zakonu u odnosu na sadašnji postojeći zakon, dakle ključno se mijenja izjednačavanje dobi muškaraca i žena za odlazak u mirovinu. Dakle što je učinjeno temeljem odluke Ustavnog suda, mijenja se polazni faktor za prijevremenu mirovinu i treće prvi puta se donosi faktor povećanja za osobe koje će ostati raditi nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu. Što se mijenja u odnosu na prvo čitanje zakona? Izjednačavanje dobi muškaraca i žena kao uvjeta za mirovinu naravno rješava se u prvom redu izmjenom odredaba članaka 30. i 31. zakona, naravno i 66. i 78., ali to je posebno, koje Ustavni sud ukida, ali jasno uz prijelazno razdoblje. U prijedlogu u prvom čitanju predlagalo se to prijelazno razdoblje od 10 godina, dakle postepenim povećanjem od po 6 mjeseci svake godine. Dakle, 6 mjeseci godišnje. Sada se predlaže dulje prijelazno razdoblje, dakle dvostruko dulje prijelazno razdoblje, stvar je o 19 godina po 3 mjeseca godišnje pa bi muškarci i žene od 1. siječnja 2030., a ne od 2020. starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu ostvarivali pod jednakim uvjetima i dobi i mirovinskog staža. Naravno time se smanjuje jedan pozitivan financijski učinak. Dakle, on se usporava i smanjuje, međutim ženama se olakšava da taj prijelaz bude i duži i lakši jer je dvostruko sporiji. Isto tako mijenja se, odnosno prvobitni prijedlog polazni faktor za prijevremenu mirovinu. Podsjećam sada taj polazni faktor iznosi umanjenje 0,15% po svakom mjesecu što iznosi za godinu 1,8%, odnosno 9% za 5 godina što je najviše što se može otići ranije u mirovinu. U prvom čitanju bilo je predloženo da taj polazni faktor iznosi 0,34% po mjesecu kao što je to bilo do 1.01.2008. godine što bi iznosilo 4,8% po godini, odnosno 20,4% za ukupno 5 godina. Međutim, sada se predlaže jedna skala koja bi išla od 0,15 do 0,34 zavisnosti od staža. Dakle, ovome faktoru za umanjenje kao jedan korektivni faktor pridodaje se staž. pridodaje se staž. Tako bi umanjenje onda bilo sljedeće, dakle za osiguranike – govorimo o muškarcima, a u prijelaznom razdoblju bi se to na jednaki način rješavalo za žene za žene onim postepenim povećanjem po 3 mjeseca, dakle praktičnosti radi sada govorim primjer za muškarce. Dakle, osiguranik sa 36 godina mirovinskog staža, dakle koji ide u prijevremenu mirovinu, njemu bi se za svaki mjesec ranijeg umirovljenja mirovina umanjivala za 0,34% po mjesecu. Onom osiguraniku sa 37 godina staža za 0,29%, dakle po onom 0,05 bi raslo ili padalo s koje strane gledamo. Osiguraniku s 38 godina mirovinskog staža za 0,24% po mjesecu, osiguraniku s 39 godina mirovinskog staža za 0,19% po mjesecu, a osiguraniku s 40 godina mirovinskog staža i više za 0,15% po mjesecu. po mjesecu. Dakle, onoliko koliko to umanjenje iznosi sada. Naravno u prijelaznom razdoblju do konca 2029. godine i za žene bi se postepeno povećavali ovi uvjeti u pogledu dobi i staža pa bi to umanjenje kroz cijelo prijelazno razdoblje se posebno za svaku godinu se mora navoditi. U odnosu na prijedlog iz prvog čitanja ovim će se naravno također ponešto smanjiti pozitivni financijski učinci promjena i možda se neće postići ona aktuarska pravednost u odnosu na jednog pojedinca. Dakle, kad netko, kad se gleda s aspekta jednog pojedinca da li je radio kraće ili duže, međutim dati će se veća važnost mirovinskom stažu. Dakle, taj mirovinski staž će se dodatno uvažiti. I pri tome moram naglasiti mirovinski staž nije sam po sebi rizik koji se osigurava u mirovinskom sustavu nego su to godine života, smrt i invalidnost. No kako je staž nesumnjivo iznimno važan ovim se tom mirovinskom stažu daje dodatna vrijednost, dakle cijeni se to što ljudi dulje rade i između različitih korisnika možda se postiže jedan veći stupanj pravičnosti. I treća promjena, predlaže se povećanje, jedan polazni faktor s kojim se povećavaju mirovine za one koji ostaju raditi nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu. U prvom čitanju to je bilo predloženo da iznosi jednako kao kod umanjenja 0,34, ali naravno u plusu, po mjesecu duljeg rada, a sada se predlaže da to bude nešto manji iznos. Dakle, onaj najmanji iznos iz skale koji se odnosi za umanjenje faktora, a to je 0,15 po mjesecu. Naravno i to će se u prijelaznom razdoblju za žene za svaku pojedinu godinu posebno određivati određivati uvjeti naravno, ne ovaj postotak on je uvijek isti. I na koncu, mala promjena u odnosu na treće čitanje odnosi se na jedno, rekao bih, tehničko usklađivanje sa Zakonom o poljoprivrednicima. Naravno ovaj zakon ima i svoje financijske učinke i jasno da promjenom zakona dolazi do priljeva novih korisnika što se dešava uvijek pri promjeni takvog zakona. u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju očekuje se smanjeni priljev korisnika jer će se zbog produljenja staža, a i zbog smanjenja iznosa prijevremene mirovine, dakle to će utjecati na smanjeni priljev pa će se duže uplaćivati doprinosi. Međutim, kratkoročno kao što sam rekao doći će do povećanja troškova i to je jedna nužnost kod promjene Zakona o mirovinskom kada se prava mijenjaju za korisnike na strože na nepovoljnije pa će doći do povećanja rashoda po 2 kriterija. Jedan je onaj zbog povećanja prava to je zbog ovih povećanja 0,15% po godini za one koji ostanu duže raditi nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, a drugo je naravno zato što će jedan broj , odnosno što jedan broj osiguranika već je otišao u prijevremenu mirovinu ili možda starosnu, zato što očekuju promjene koje bi im bile nepovoljnije. Ovdje se radi, kada se radi o dijelu troška on je indirektan fiskalni učinak ovog Zakona, upravo zbog toga, iako, dakle, tu imamo situaciju da stanovito smanjenje prava u prvom roku dovodi do povećanja troškova. Slijedom ovoga procjene su, koliko će se koliko će se rashodi povećati odnosno kada će se smanjivati. Dakle, očekuje se u 2010. godini povećanje rashoda za oko 30 milijuna kuna, u 2011. za oko 120 milijuna kuna, u 2012. za oko 35 milijuna kuna. Međutim, nakon tih očekivanih početnih povećanja rashoda dalje će doći do smanjivanja rashoda. U 2013. očekuje se približno oko 50 milijuna, u 2014. oko 140 milijuna, u 2015. oko 240 milijuna itd., dakle rashodi će se kako godine odmiču tako će se sve više smanjivati. Pri tome, još bih htio reći nekoliko podataka s obzirom na jako veliki, puno interesa oko toga koliko je ljudi prijevremeno otišlo u mirovinu, dakle oko spekulacija koliki je to broj osoba koji su zbog Zakona otišli u mirovinu. Napominjem u prošloj 2009. godini bilo je 15 prijevremenih mirovina, broj zahtjeva je bio veći, on je bio 18 tisuća 775 ali pravi podaci i usporedivi podaci su rješenja mirovine, jer zahtjevi se mogu riješiti u sljedećoj godini pa se onda svake godine prenose, a mogu se odbiti jer ljudi nemaju uvjete, a ljudi podnesu zahtjev pa odustanu. Dakle, usporedbe radimo na dakle prijevremenim mirovinama ne na zahtjevima. Prvi podatak koji smo radili bio je 30. lipanj ove godine gdje je bilo 9544 prijevremenih mirovina, a prošle godine u istom razdoblju bilo je 5425, to je bilo povećanje od 75%. To je za šest mjeseci. odnosu na 2008. bilo je nešto manje od 40%, 37% uvećanje, dakle 2008. je bilo 3958 a koja je opet u odnosu na raniju godinu imala 38% povećanja. U 9 mjeseci ove godine, bilo je dakle, u 6 mjeseci smo imali povećanje od 75%. kažem vam u godinu prije u odnosu na raniju kažem 37. Međutim, 30. 9. 2010. bilo je 13 tisuća 873 rješenja, što je u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, 2009. gdje je bilo 8510 povećanje od 63%. Što će se točno desiti do kraja godine, to sa sigurnošću nitko ne zna. Ako bismo čisto matematički računali i prosjek 9 mjeseci podijelili sa 9 i onda taj prosjek dodali na ova preostala tri mjeseca, mjeseca, imali bismo negdje 18,5 tisuća, što bi bilo 54%-tno uvećanje u odnosu na prošlu godinu. Međutim, ako zakon stupi na snagu sada, početkom 11. mjeseca nije za očekivati taj dodatni veći rast u sljedeća dva mjeseca, jer onaj razlog zbog kojeg razlog zbog kojeg je dio umirovljenika možda išao u mirovinu, a to je iskoristit povoljnije pravo iz ... zakona, više neće neće imati razloga. Pri tome, naravno moram reći, nipošto taj broj onih koji su otišli u prijevremenu mirovinu nije uzrokovan samo promjenom zakona. Dakle, znatno povećanje prijevremenih mirovina u prvoj polovici godine, sigurno nije uzrokovano Zakonom niti samo zakonom jer se o Zakonu počelo govoriti tek prije ljeta, a onih prvih mjeseci o tome nije bilo niti govora. Dakle, na žalost jedan značajan dio prijevremenih umirovljenika otišao je u mirovinu zbog drugih razloga od otpuštanja, zatvaranja poduzeća i slično što je uzrokovano ovom gospodarskom situacijom. vjerojatno otišao i sigurno i zbog zakona ali to je neminovnost koju se ne može izbjeći i u redu je da ljudi unaprijed znaju da će se Zakon izmijeniti i da imaju pravo iskoristiti ono svoje pravo sada ili kasnije. I na koncu da kažem samo nekoliko osvrta na ono što nije prihvaćeno u ovom konačnom prijedlogu u odnosu na raspravu koji su bili u Saboru, plenarnoj sjednici, i na odborima. Nije prihvaćen prijedlog koji je bio na saborskom Odboru za razvoj i obnovu donekle u Saboru, da nema penalizacije prijevremenih mirovina jer bi to potpuno promijenilo i situaciju u pogledu prava i situaciju financijsku. Drugo, nema izjednačavanja dobi za muškarce i žene ili kao što je bilo na Odbor za obnovu i razvoj rečeno da bi trebalo ženama koje su odgojili do 6 djece omogućiti ranije umirovljenje. Na žalost odluka Ustavnog suda, ja neću reći na žalost jer to je činjenica, odluka Ustavnog suda ne dopušta mogućnost ništa drugo osim striktne primjene da se uvjete za mirovinu muškaraca i žena izjednače. Također je bilo prijedloga da se ovo uvećanje mirovine ne bi trebalo ugrađivati dakle ova ... stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu jer da nema takovih rješenja u svijetu ima ih, u više zemlja tako direktno povećanjem tako na primjer u Njemačkoj iznosi 0,3% umanjenje za prijevremenu, a 0,3 uvećanje za rad duže ima i u Slovačkoj i još nekim drugim zemljama, međutim, ima i indirektno prema sustavu obračuna koji po prilici odgovara onom sustavu kao za drugi stup, pa je to uvećanje indirektno ugrađeno. Također bio je prijedlog vezan za članak 24. koji na poseban način rješava način obračuna, onih zakašnjelih davanja gdje se drugačije povoljnije za osiguranike to obračunava, dakle ne prvo troškovi, pa kamate, pa glavnica nego proporcionalno glavnica i kamati s tim da će se detalji riješiti podzakonskim aktom pravilnikom. Primjedba je bila na pravilnik da se to tako ne bi smjelo donositi, članak daje okvire, gabarite kako se to rješava i taj podzakonski akt u okviru tih gabarita će to riješiti. I ono što također nije bilo usvojeno je prijedlog da za 40 godina staža, da to predstavlja uvjet za mirovinu dakle za starosnu mirovinu neovisno o godinama života. Kao što sam već prije rekao to je prijedlog koji nije prihvativ, jer u cijelosti mijenja i sustav a i troškove. Staž sam po sebi nije kriterij za stjecanje uvjeta za mirovinu. I završno, imamo amandmane na zakon. Dakle, jedan je amandman saborskog Odbora za zakonodavstvo na članak 26. kojim se taj članak dopunjuje na način da se dodaje još riječ 15 godina mirovinskog staža. to je učinjeno radi preciznosti, taj amandman prihvaćamo. Isto tako imamo amandman zastupnika Emila Tomljanovića na članak 32. da članak glasi: "Ovaj zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. studenog 2010. godine". I taj se amandman prihvaća. Hvala lijepa. Hvala lijepo državnom tajniku.